Molim potpredsjednika Odbora za pravosuđe Nikolu Mažara da obrazloži prijedlog odluke.

Odbor za pravosuđe HS-a na 3. sjednici odbora održanoj 11. srpnja 2024. raspravio je prijedloge kandidata klubova zastupnika za dva člana DSV-a iz reda zastupnika odredbom čl. 35. Zakona o DSV-u propisano je da dva člana vijeća imenuje HS iz reda svojih zastupnika od kojih je jedan iz reda oporbe. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe sa 10 glasova za utvrdio je prijedlog odluke o imenovanju dva člana DSV-a iz reda

„Čl. 1. za članove DSV-a iz reda zastupnika HS-a imenuju se Mišel Jakšić, Željko Lacković. Čl. 2. ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.“. Otvaram raspravu. Crni ekran, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a oni će se steći danas. Hvala lijepa.

Dajem na glasovanje Prijedlog odluke

odluke o imenovanju Mišela Jakšića i Željka Lackovića za članove DSV-a iz reda zastupnika HS, molim glasujmo. 133 glasa za, dakle jednoglasno je donešena odluka kako ju je predložio predlagatelj.